Prelazimo na: - Konačni prijedlog Zakona o obnovljivim izvorima energije i visoko učinkovitoj kogeneraciji, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E.BR.894. Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanja, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi zamjenik ministrica gospodarstva poštovani Alen Leverić. Izvolite. **Leverić, Alen** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Cijenjene zastupnice i zastupnici. Na 245 sjednici Vlade RH 1.rujna usvojen je Prijedlog zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovite kogeneraciji sa samim Konačnim prijedlogom zakona. Osnovni razlog za izradu i predlaganje Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovite kogeneraciji ispunjavanje obaveza RH o potpunom usklađivanju hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU, te objedinjavanje i usklađivanje propisa u sektoru obnovljivih izvora energije za ostvarivanje ciljeva povećanja proizvodnje i korištenja obnovljivih izvora energije u skladu sa ciljevima održivog razvoja sukladno direktivama EU parlamenta i Vijeća od travnja 2009.godine. Razlog za donošenje o obnovljivih izvora energije ovog zakona je objedinjavanje mjera koje se odnose na uređenje područja obnovljivih izvora energije i same visokoučinkovite kogeneracije. Naime, smanjenje potrošnje energije kroz povećanje energetske učinkovitosti, povećanja udjela energije iz obnovljivih izvora predstavljaju glavne dijelove programa Mjera za smanjivanje emisija stakleničkih plinova odnosno ispunjenje ciljeva okvirne Konvencije UN o promjeni klime i pripadajućih provedbenih sporazuma. Ove mjere imaju značajnu ulogu u rješavanju problema sigurnosti opskrbe energijom, poticanju tehnološkog razvoja, inovacija, te osiguravanje mogućnosti za zapošljavanje i regionalni razvoj ponajprije u ruralnim i udaljenim područjima. EU parlament i Vijeće Europe tog travnja 2009.godine donijeli su Direktivu o poticanju upotrebe energije iz obnovljivih izvora te izmjenama i dopunama i budućem ukidanju direktiva iz 2001., 2003.godine kojom se promovira povećanje upotrebe energije iz obnovljivih izvora, te uštede energije i povećanje energetske učinkovitosti. Predmetna direktiva propisuje cilj da na razini EU od 20% obnovljivih izvora energije ukupne neposredne potrošnje energije do 2020.godine pristupanje RH EU Vijeće je 13.svibnja 2013.godine donijelo Direktivu o prilagodbi Direktive iz 2009.godine i o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora zbog pristupanja Hrvatske kojom se za RH propisuje cilj od 20% obnovljivih izvora energije u ukupnoj i neposrednoj potrošnji do 2020.godine, dok se direktivom iz 2012.o energetskoj učinkovitosti izmjenjuje direktiva iz 2009., 2010., stavljaju izvan snage direktive iz 2004.godine i 2006. Naravno potonje posebno određuju područje energetske učinkovitosti odnosno visokoučinkovite kogeneracije. Svrha ovog zakona je omogućiti unapređenje i provođenje energetske politike RH u području obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije kroz održivi razvoj predmetnih projekta i time doprinijeti smanjenju štetnih utjecaja energetskog sektora na okoliš i zdravlje ljudi, smanjenje ovisnosti o uvozu fosilnih govorim, osiguranju raznolikosti i proizvodnje energije i sigurnosti

Ovim se zakonom uređuje planiranje i poticanje proizvodnje i potrošnje el.energije proizvedene u postrojenjima koje koristi obnovljivi izvor energije i visoke učinkovite kogeneracije, utvrđuju se mjere za poticanje proizvodnje el.energije korištenjem upravo istim, uređuje se provedba sustava poticanja proizvodnje el.energije, uređuje se pitanje izgradnje postrojenja za proizvodnju iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije na državnom zemljištu, uređuje se vođenje registra za projekte, nositelje projekata povlaštenih proizvođača el.energije, uređuje se pitanje međunarodne suradnje u području obnovljivih izvora te druga pitanja od značenja za korištenje obnovljivih izvora energije. Ovim se zakonom također pruža veća sigurnost nositeljima projekata i investitorima koji ulažu u projekte iz obnovljivih izvora energije u smislu transparentnih natječaja koji će se provoditi za početak razvoja projekta na državnom zemljištu. Nadalje, uređivanjem registra za projekte, nositelje projekata i povlaštene proizvođače el.energije ovim se zakonom osigurava veća transparentnost oko realizacije projekata, te mogućnost poticanja za cijelu zainteresiranu javnost s obzirom na činjenicu da će registar imati dostupne podatke o projektima ishođenim dozvolama, te podatke o raspoloživim kvotama za ulazak u sustav poticanja odnosno sustav premije. Dragica (SDP)** Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvi je klub Hrvatskih ljevičara i kolega Slavko Linić. Izvolite. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Gospodine zamjeniče ministra,kolegice i kolege. S obzirom da je ovo zaista u pravom smislu zakon koji usklađujemo sa europskom zajednicom onda možemo reći da ima dosta dobrih rješenja koja su ponuđena u onom dijelu koja govore o tome kako ostvariti cilj o tome da imamo 20% potrošnje el.energije iz obnovljivih izvora, tako da se ja na samom zakonu u tom dijelu ne bih zadržavao. Ali bih nešto drugo napomenuo, kao što vidimo direktive većinom govore o tome kako povećati udio energije iz obnovljivih izvora i ono drugo, kako povećati energetsku učinkovitost. Pa bih se ja vratio na taj dio kao prvo što je to učinjeno na povećanju energetske učinkovitosti u RH jel i ovaj zakon najmanje govori o tome, upravo najmanje govori o tome,

na programima energetske učinkovitosti jako puno načini na smanjenju stakleničkih plinova i to samo da se bavila ulaganjem u zgrade u državnom vlasništvu. To su programi i projekti koji su zadnje 4 godine nuđena. To su škole koje su većinom neadekvatno građene, načinjene u vrijeme socijalizma, to su bolnice, to su ustanove socijalne skrbi, to su sudovi, to su zgrade upravnih tijela. Prema tome, ogroman broj je država trebala pokazati na svojim zgradama kako se može riješiti riješiti pitanje energetske učinkovitosti i to ne samo smanjenjem troška grijanja nego budimo iskreni i smanjenjem troška hlađenja. Ostaje pitanje o kojem smo zaista trebali razgovarati a zašto to u biti skoro ništa nije učinjeno posljednje 4 godine. I onda ćemo vidjeti da je osnovni problem Republike Hrvatske vrlo visok dug, javni dug i da svaki zahvat na takvim zgradama značilo bi povećanje javnog duga, povećanje deficita državnog proračuna. I to je razlog zašto se u taj dio nije ulagalo. Ostaje pitanje da li smo to riješili, onda ćemo vidjeti da nismo riješili i da kada govorimo o tome kako postići ciljeve zadane direktivama Europske zajednice a i našom Strategijom energetskom ni nećemo biti u stanju učiniti barem ne na državnoj imovini jer nismo riješili osnovna pitanja. Jedno od osnovnih pitanja je bilo kako privatne investitore uvesti u javno privatno partnerstvo nad ulaganjem u ovakve poslove na državnoj imovini i da tada to ne bude niti državni deficit i da tada to ne bude niti javni dug. I da se u biti sa partnerom koristeći te objekte polako učini sve ono što je potrebno da bi uložili, da bi smanjili potrošnju energije, da bi kada je u pitanju zagrijavanje vjerojatno smanjili i emisiju stakleničkih plinova. je to trebalo riješiti sa nekoliko izmjena Zakona o računovodstvu, sve je to trebalo uskladiti sa nekim rješenjima u Europi da bi na neki način mogli naći rješenja i pokrenuli investicije. Iz razloga što zainteresiranih za takvo partnerstvo postoji, kapitala u Republici Hrvatskoj postoji i trebalo je naći samo ventile da riješimo te nismo ih riješili pa ni u ovom zakonu ne naznačujemo što su osnovni i veliki problemi jer ipak najveći dio u ovom dijelu su državna imovina i dok to ne riješimo znajte većih učinaka na energetsku učinkovitosti sumnjam da će biti prisutne. U ovom trenutku niti ne želim govoriti o proizvodnim postrojenjima s obzirom da je proizvodna postrojenja sa niz problema u restrukturiranju koji nisu i završeni. Prema tome, bilo bi dobro da smo neka od tih rješenja ponudili i o ovom zakonu kada već imamo za cilj jednostavno povećati energetsku učinkovitost. I ne samo to nego da pokažemo da nismo samo ti koji ćemo prepisivati dio europskih direktiva i usklađivati se sa europskim direktivama nego moramo pokazati da imamo upravu koja prepoznaje koji su hrvatski problemi i kako ćemo naći rješenje za te hrvatske probleme ako želimo nešto postići. Neću govoriti koliko je to onda doprinosa za gospodarstvo s obzirom da bi se otvorilo niz poslova u građevinskom sektoru, niz poslova u elektro industriji, niz poslova u montažerskoj industriji. Prema tome sve smo to mogli učiniti ja sam barem očekivao kada ide novi zakon da ćemo znati što su nam domaći problemi i da barem taj dio problema pokušavamo naznačiti i rješavati paralelno sa ovim zakonom. Kada govorimo o povećanju udjela energije u obnovljivim izvorima onda moramo reći da ono što zabrinjava to je pitanje zaštite okoliša. Tu do kraja nismo primijenili sve europske regulative i naročito problema imamo u pitanju obnovljivih izvora na osnovu potrošnje bio mase i kogeneracije. Iz kojeg razloga? Iz razloga što kod proizvodnje električne energije iz bio mase javlja se ogromna količina topline. Vrlo su rigorozni propisi Europske zajednice o zaštiti okoliša i jednostavno se inzistira na tome da 75%

topline koju možemo jednostavno uništavati na taj način da ju puštamo u prirodu i da na taj način nanosimo štetu okolišu. To su također stvari kada već definiramo naše usklađenje sa Europskom zajednicom koju smo trebali razriješiti i uskladiti regulativu da kod proizvodnje energije iz obnovljivih izbora moramo misliti i na zaštitu okoliša i poduzeti sve mjere i postaviti regulativu da sa proizvodnjom takve električne energije ne nanosimo štetu okolišu. Nažalost ni tu ne vidimo rješenja u tom dijelu pa je zaista i nadalje problematično kada ćemo se tu uskladiti sa Europskom zajednicom. I naravno ono osnovno zakonska regulativa je napisana o tome da se zaista potaknu investitori u ulaganje. Vidimo da su i određene regulative ovdje navedene kad je u pitanju državna imovina, ali ono što zaista moramo znati to je da najveći problem je u upravljanju državnom državnom imovinom i jednostavno bojim se da ova regulativa bez zahvata u neke propise koji govore o upravljanju državnom imovinom neće dati potrebne efekte i neće potaknuti investitore na ono što želimo. A vidimo da itekako ovakvi projekti mogu donijeti i nova zapošljavanja, rast malih industrija, a onda zadovoljavanje i propisa koje želimo ostvariti, a to je da imamo zaista 2020. 20% potrošnje energije iz obnovljivih izvora. Zakon ćemo podržati, ali evidentno da nismo o ovom zakonu našli rješenja za hrvatske probleme, samo smo naznačili što Europa traži od nas. I dok god u zakonima ne budemo ugrađivali hrvatska rješenja za naše probleme bojim se da nećemo biti učinkoviti. U ime Kluba zastupnika ORAH-a kolegica Mirela Holy. Poštovana potpredsjednice, poštovane kolegice i kolege, poštovani zamjeniče ministra. Na samom početku rasprave u ime kluba ORAH-a o Prijedlogu zakona o obnovljivim izvorima energije i visoko učinkovitoj kogeneraciji, s konačnim prijedlogom zakona, želim reći da će klub ORAH-a biti suzdržan prilikom glasanja o ovom dokumentu. Razlozi ovakvog stava ORAH-a su sljedeći: nalazimo se u posljednjem kvartalu 2015. godine. Bila sam ministrica u ovoj Vladi prvih 6 mjeseci njenog mandata. Sjećam se da je Zakon o obnovljivim izvorima energije bio izrazito visoko na deklarativnoj listi prioriteta ove Vlade u tom razdoblju te da je bilo planirano da se ovaj zakon raspravi i usvoji u prvoj polovici 2012. godine, a potom do kraja 2012. godine. Mislim da je doista tužno da imamo priliku raspravljati o ovom izuzetno važnom zakonu na samom kraju mandata. Na ovom su zakonu u to vrijeme, dakle u prvoj polovici prve godine mandata radili eksperti iz Instituta Hrvoje Požar, a u tim za izradu ovog iznimno važnog zakona bili su uključeni i dužnosnici Ministarstva zaštite okoliše i prirode, konkretno moj tadašnji pomoćnik prof.dr. Davor Škrlec, danas europarlamentarac ORAH-a. Već tada je bilo vidljivo namjerno odugovlačenje i kompliciranje odgovornih ljudi iz Ministarstva gospodarstva i ustvari jedna velika nevoljkost da se ovaj presudan dokument za zelenu energetsku tranziciju Hrvatske i donese. Na samom kraju mandata, ponavljam, mi raspravljamo o ovom prijedlogu koji nažalost nije riješio glavne prepreke za poštenu, održivu, zelenu energetsku tranziciju Hrvatske. Kad govorimo o zelenoj energetskoj tranziciji, trebamo imati na umu da ona ne podrazumijeva samo okolišne ili energetske aspekte, ona podrazumijeva i socijalne odnosno društvene aspekte, odnosno nešto što se danas zove i klimatska pravda. Prva prepreka jest ta što ni ovaj dokument ne promišlja obnovljive izvore energije, ali i ukupnu hrvatsku energetiku na planirani i strateški način. A ako ne znamo što hoćemo i kako to hoćemo onda teško da i možemo biti uspješni u provedbi načelnog cilja zelene energetske tranzicije Hrvatske. Ono što nedostaje ovom dokumentu jest karta obnovljivih izvora energije Hrvatske iz koje bi bilo potpuno jasno na kojim točno lokacijama Hrvatska želi realizirati precizno definirane vrste obnovljivih izvora energije s jasno definiranim rokovima i dinamikom realizacije projekata. Naime, obnovljivi izvori energije iznimno su važni za borbu sa klimatskim promjenama, najvećom globalnom prijetnjom današnje za ozelenjivanje energetike i poboljšanje stanja u okolišu, no obnovljivi izvori energije izuzetno su važni potencijal ili motor održivog gospodarskog razvoja države, a tu se termin održivosti ne odnosi na zaštitu okoliša već na dugoročnu dinamiku gospodarskog rasta potaknutog upravo projektima obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. Što to konkretno znači? Naš cilj je da do 2020. godine imamo 20% obnovljivih izvora energije u neposrednoj potrošnji energije. Taj postotak možemo dosegnuti u roku od 5 godina ili 2 ili ili u 1 godini. Održivi pristup podrazumijeva točno planiranu dinamiku realizacije projekata obnovljivih izvora kroz 5 godina kako bi se te projekti realizirani na način da od njihove realizacije nema koristi samo okoliš već i hrvatsko gospodarstvo. Ako ćemo te ciljeve realizirati bez planirane dinamike i kratkoročno, od toga neće imati koristi hrvatsko gospodarstvo već gospodarstva drugih država koje imaju razvijenu tehnologiju, a da se ne priča o tome da bi u roku dok se još uvijek oslanjamo na … tarife to moglo biti u financijskom smislu potpuno neodrživo. Dakle ni ovaj dokument ne rješava prvi problem realizacije obnovljivih izvora, a to je izostanak strateškog i planskog pristupa koji bi osigurao uspješnost ne samo obnovljivih izvora energije već ukupne energetike. Ovim zakonom nećemo riješiti problem s mrežom koja je veliki ograničavajući faktor u smislu priključenja projekata obnovljivih izvora energije i nema uspješne realizacije obnovljivih izvora bez pametnih mreža odnosno smart …. Ovim zakonom se ne predviđa održivost hrvatsko elektroenergetskog sustava. Naime, obnovljivi izvori energije su nestabilan izvor energije i potrebno ih je balansirati s plinskim termoelektranama ili hidroelektranama kao vršnim elektranama koje stabiliziraju sustav. U ukupnoj energetskoj dosadašnjoj politici Vlade prednost je davana baznim termoelektranama na ugljen koje nisu kompatibilne s obnovljivim izvorima energije. Druga velika prepreka većem udjelu obnovljivih udjela energije u hrvatskom elektroenergetskom sustavu su komplicirane i dugotrajne birokratske procedure a ni taj se problem na žalost ne rješava sa ovim dokumentom. Načelna primjedba na ovaj dokument jest ta što predlagatelj zakona nije izradio sveobuhvatnu analizu učinaka zakona i propisa koji se u njemu navode, a kako je predviđeno Zakonom o procjeni učinaka propisa i Uredbom o provedbi postupaka procjena učinaka učinaka propisa. Iako financiranje predviđeno zakonom nije na teret proračuna nego se sredstva prikupljaju od građana i gospodarskih subjekata nepoznati su iznosi i transparentan način alociranja sredstava za potrebe propisane ovim zakonom. To je doista tako, jer sam na sjednici odbora postavila ovo pitanje oko znači iznosa koji će se izdvajati za obnovljive izvore energije i ukupne cijene za pojedine vrste obnovljivih izvora energije na žalost predlagateljica je, odnosno predstavnice Ministarstva gospodarstva nisu mi mogle, nisu znale odgovoriti na ovo pitanje. Za provođenje energetske politike treba znatno veći broj preduvjeta od ovog zakona. Prvenstveno nedostaju međusobno usklađeni strateški programski planski dokumenti kao na primjer nova Strategija energetskog razvitka Republike Hrvatske kao i Program provedbe strategije. Nova Strategija upravljanja vodama, Plan upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2016.-2021., Nacionalni akcijski plan za obnovljive izvore energije za razdoblje do 2020. te prostorni planovi usklađeni sa današnjim formalno-pravnim okvirom i obvezama koje je Republika Hrvatska preuzela u odnosu na pristupanje EU. Podloga svemu tome moraju biti karta obnovljivih izvora energije, jer mi moramo znati na kojim točno lokacijama, u kojim točno područjima Hrvatske planiramo realizirati i koje točno obnovljive izvore energije sa konkretnom dinamikom realizacije tih projekata. Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine, međutim stvarna uspostava sustava i eko bilančne grupe se očekuje s 1. siječnjem 2017. godine što dovodi u pitanje ostvarenje ciljeva iz obnovljivih izvora energije u ove kogeneracije za 2020. godinu. Zakon u svojim osnovama ne uspostavlja put prema ciljevima novog klimatsko-energetskog okvira EU do 2030. godine koji predviđa da će udio obnovljivih izvora energije biti koliko smo ono rekli 40%. 40% zajedno sa 40% smanjenja emisija CO2. Sad ću se posebno osvrnuti na pojedine članke zakona, na primjer na članak drugi stavak treći. Ciljeve za obnovljive izvore energije iz važeće Strategije energetskog razvitka, te ostalih propisa kojima se uređuje obavljanje energetskih djelatnosti neće biti moguće ostvariti niti se to koordinirano stvaraju preduvjeti na državnoj razini. U članku 2. stavku 3. točki 2. zagovaranje korištenja vlastitih energetskih resursa, planove iz postojećih strateških programskih planskih dokumenata nije moguće realizirati u današnjem pravnom okviru Republike Hrvatske posebno u segmentu hidro potencijala, posebno kada se uzme u obzir činjenica da je sukladno članku 4. točka 7. Okvirne direktive o vodama razloge izmjene i modifikacije vodnih tijela potrebno izričito navesti i objasniti u Planu upravljanja vodnim područjima. Članak 5. S tehničkog stajališta svakako je razumnije i štite se već uložena društvena sredstva da vođenje eko bilančne grupe vrši operator prijenosnog sustava odnosno operator distribucijskog sustava ovisno o naponskoj razini priključaka povlaštenog proizvođača na način da istovremeno svako odstupanje unutar eko bilančne grupe pokriva aktivacijom pomoćnih usluga unutar same eko bilančne grupe. A ako to nije moguće onda aktivacijom pomoćnih usluga dostupnih na tržištu električne energije ili kupnjom potrebnih količina električne energije za uravnoteženje. U tom smislu potrebno je napraviti značajne izmjene u proceduri vođenja eko bilančne grupe. Članak 28. stavak 6. U prosincu 2013. godine HERA, dakle Hrvatska energetska regulatorna agencija je imala 5 sjednica na kojima je Upravno vijeće donijelo rješenje o statusu povlaštenog proizvođača za nekoliko projekata vjetro elektrana čime se prekoračila kvota iz Nacionalnog akcijskog plana iz listopada 2013. godine od 400 megavata i na taj način prisililo HROT-e da potpiše ugovore o otkupu prije izmjene tarifnog sustava od 1.1.2014. a to je onaj na kojem se kvota za solare potrošila u prvim sekundama nove godine ako se sjećate. HERA je takvim odlukama prekršila usvojeni cilj iz Nacionalnog akcijskog plana, te se operatori prijenosnog i distribucijskog sustava ovim člankom i stavkom prisiljavaju da omoguće priključak. Je li razlog tome pogodovanje i neće li to dovesti do ustavne tužbe postavlja se pitanje? Ugovori su izvan trenutno važeće kvote, nije opravdano obvezati operatore sustava da rješavaju priključke kao ni automatizmom navedene projekte uključivati u sustav poticanja. Članak 44. stavak 1. Postavlja se pitanje zašto se ograničava obveza preuzimanje energije samo na kupce s vlastitom proizvodnjom ako imaju status povlaštenog proizvođača. Poglavlje 11. eko bilančna grupa. Planiranje proizvodnje i vođenje eko bilančne grupe trebaju provoditi operateri sustava. I na kraju rasprave, ja ću se osvrnuti još na dva aspekta. U nekim državama EU u poslove obnovljivih izvora se uvukla mafija. Primjerice u Češkoj, u sektor solarne energije, te u Italiji u poslove vjetro elektrana. Obnovljivi izvori su danas jako veliki biznis, a gdje se okreće veliki novac često se u poslove ubacuje i mafija. Jedan od načina sprječavanja ovakvog scenarija je strateški planski pristup i to putem karte obnovljivih izvora Hrvatske. S obzirom da takav pristup izostaje u ovom prijedlogu zakona, postavlja se pitanje na koji se način Vlada planira nositi sa takvim izazovima. Drugi aspekt su energetske zadruge koje su u mnogim zemljama EU trend. One uopće nisu predviđene ovim zakonom kao ni njihova mogućnost realizacije obnovljivih izvora energije, odnosno projekata obnovljivih izvora energije po principima samodostatnosti i samo održivosti, odnosno izgradnje paralelne lokalne mreže za prijenos energije pod njihovom kontrolom izvan državnog sustava. U zemljama poput Francuske, Danske i Austrije postoje takvi primjeri, a neke države su loše reagirale na takve mogućnosti pa ne bi bilo loše da se uči na greškama drugih, te da se i ovakve situacije predvide zakonom. Prema tvrdnjama predstavnica ministarstva Hrvatska je na sad 17% obnovljivih izvora energije u neposrednoj potrošnji energije u što su uključene suprotno uobičajenoj europskoj metodologiji i velike hidroelektrane. EU nam je na taj način izašla u susret jer bismo inače bili jako daleko od realizacije 20% obnovljivih izvora energije do 2020. godine. No, to nas ne smije uljuljkati u lažnu sigurnost jer Hrvatska u području obnovljivih izvora, ali i ukupno energetike, ima još jako puno posla ali i jako puno prilika za kvalitetan održivi održivi gospodarski razvoj. Kada imamo na umu da Hrvatska uvozi 50% energije onda vidimo da smanjenjem uvoza energije te supstitucijom te energije obnovljivim izvorima imamo veliku priliku za rast BDP-a i rast zapošljavanja. No, to ćemo postići samo ukoliko ćemo energetici pristupiti na strateški i planski način, bez fige u džepu i bez želje da se pogoduje pojedinim partikularnim interesnim lobijima nauštrb javnog interesa. I na samom kraju ponavljam, klub ORAH-a bit će suzdržan prilikom glasanja o ovom prijedlogu zakona.

jedan od preduvjeta za provedbu ovog zakona je karta obnovljivih izvora Hrvatske. Tim više kada znamo da ovaj zakon uvodi mogućnost da se se putem javnog natječaja na državnom zemljištu izgrade postrojenja za obnovljive izvore energije. Bez karte obnovljivih izvora energije kojom prethodi provedba svih onih dokumenata koji proizlaze iz Zakona o zaštiti okoliša, iz Zakona o zaštiti prirode nije moguće raspisati natječaj za izgradnju postrojenja obnovljivih izvora energije na državnom zemljištu. Zašto? Zbog toga što se može raspisati natječaj, otvoriti se natječaj i dati se mogućnost nekom od potencijalnih investitora da doista realiziraju projekt izgradnje obnovljivog izvora energije, a da onda kasnije u provedbi Zakona o zaštiti prirode primjerice ili Zakona o zaštiti okoliša utvrdimo da to postrojenje na tom zemljištu premda je ono i predviđeno u prostornom planu pojedine jedinice lokalne ili područne samouprave nije moguće realizirati. Prema tome, zavaravamo sami sebe kada govorimo o tome da ćemo na državnom zemljištu moći raspisivati natječaj, a da prethodno nismo napravili kartu obnovljivih izvora Hrvatske koju ste maloprije spomenuli. Poštovani kolega ja se slažem sa vama, a tu bih htjela dometnuti i još jedan problem koji se nažalost pojavio i u Hrvatskoj. Naime, činjenica jest da se u dosadašnjoj praksi realizacije projekata obnovljivih izvora energije provodio sustav divljeg zapada po principu gdje tko zabije određenu zastavicu tamo se tretiraju određene lokacije i poslije se špekulira sa tim lokacijama i preko noći neki po principu zemljišnog špekulantstva zarađuju milijune. Takve stvari se ne smiju događati i takve stvari se jedino neće događati ukoliko ćemo imati strateški pristup i znati točno na kojim lokacijama je doista opravdano realizirati projekte obnovljivih izvora energije. Nije svugdje prihvatljivo graditi vjetroelektrane. Mi imamo atlas vjetra, mi znamo točno na kojim lokacijama je dobro graditi te vjetroelektrane, koji su drugi uvjeti koji nisu ograničavajući faktor za realizaciju takvih projekata. A ja bih tu posebno htjela naglasiti da nažalost možemo govoriti da kad govorimo i o obnovljivim izvorima energije postoje različiti pristupi i različiti parametri. Činjenica jest da se u Hrvatskoj prilično potenciraju vjetroelektrane nauštrb ustvari solarne energije. A solarna energije je izrazito važna pogotovo za male korisnike i male proizvođače električne energije, vrlo adekvatna u turizmu. I ono što je još važnije pokriva i najviše proizvodi energije u razdobljima kada je ta energija najpotrebnija, odnosno u razdobljima turističke sezone. Hvala lijepo. Kolegice Holy rekli ste u jednom trenutku vašeg izlaganja koje mi je potpuno razumljivo i jasno pa i prihvatljivo da su plinske termoelektrane i elektrane kompatibilne zapravo sa obnovljivim zapravo sa obnovljivim izvorima energije i da s obzirom na to što ste rekli, a znam dobro da u mom gradu, a možda ste i vi upoznati s time da je bio plan, ima i projekt, plinske termoelektrane i toplane u Slavonskom Brodu. Nažalost, pored svih riješenih imovinsko-pravnih pitanja projekta itd. kažu, a ovdje je dobro da je zamjenik ministra ovdje, da Ministarstvo gospodarstva koči dakle izgradnju toga projekta u Slavonskom Brodu. Imate li vi informacija zbog čega je tome tako i je li Plomin C, Ploče i ostali zapravo ili pak nešto drugo a što bi graničilo sa po meni sa jednom da ne kažem privatnom, da ne kažem zavadom ili svađom ili nesporazumima između investitora, a znamo i znate i vi tko je taj, dakle jedan od naših generala u mirovini, i Ministarstva gospodarstva koje se da kažem zakačilo u svezi onog nesretnog goriva i kvalitete naftnih derivata prošle zime. Dakle, nije mi jasno zbog čega investicija koja bi zaposlila tisuću radnika, koja je na plin dakle ipak drugačije negoli na naftu ili na ugljen ipak je ekološkija reklo bi se u Slavonskom Brodu nikako ne može zaživjeti? Tko je kočnica, zašto se koči i zašto to u gradu koji je drugi grad po veličini u Slavoniji, šesti u Hrvatskoj, i koji ima dobre perspektive po tom pitanju, dakle ima mogućnost da se koristi i kao termoelektrana i kao toplana nikako ne može omogućiti da investitor izvrši investiciju od 500 milijuna eura? **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Mirela Holy, odgovor na repliku. Poštovani kolega odgovor je vrlo jasan. Nažalost, i ova Vlada kao i prethodna Vlada ne tretiraju energetiku kao jedan izrazito važan sektor koji ima ogroman potencijal za ekonomski razvoj Hrvatske a i na kraju krajeva radi se o strateškoj djelatnosti jer voda, energija i hrana su ono bez čega bilo koje društvo ne može funkcionirati ukoliko država nije u stanju osigurati te resurse svom stanovništvu onda ne možemo govoriti da imamo bilo kakvu sigurnost i samodostatnost društva. Razlog zašto se forsiraju termoelektrane na ugljen su vjerojatno zbog pogodovanja jer drugog razloga apsolutno nije moguće pronaći kada se ima na umu da se sa privatnim investitorom, sa japanskim konzorcijem Marubenijem za konkretno termoelektranu Plomin C raspravljalo, odnosno dogovaralo u iznosu cijene povlaštenog otkupa električne energije po cijeni između 70 i 120 eura po megavatu. pregovarali kada su oni pregovarali cijena na tržištu električne energije je bila ispod 40 eura po megavatu. same te goleme tematike je vidljivo da se radi o jednom projektu koji ne može biti ni na koji način financijski ako potpuno zanemarimo aspekte zaštite okoliša. Mislim da bi bilo jako razumno za državu koja planski promišlja svoju energetiku da na trasi plinovoda, dalmatinskog plinovoda sagradi termoelektranu na plin jer bi se na taj način dobio veliki potrošač plina, a ne da imamo sada u stvari jedan neiskorišteni projekt, a da ne govorimo o tome da se dobar potencijal obnovljivih izvora energije kao nestabilnog energetskog izvora upravo realizira većim djelom na području Dalmacije. Dakle mogla bi se balansirati odnosno ujednačiti sustav odnosno osigurati stabilnost sustava na taj način. **Zgrebec, Dragica (SDP)** U ima Kluba zastupnika HDZ-a kolega Branko Bačić.

ovaj prijedlog zakona u tekstu kakvog ga je predložila Vlada. I mi u klubu također držimo da se s ovim zakonom kasni. I ne samo iz razloga kako je to kolegica, uvažena kolegica Holy rekla zbog toga što je on u programu rada Vlade bi predložen već 2012.godine pa je prolongiran na 2013., onda na 2014.a evo mi ga usvajamo praktično gotovo na zadnjoj sjednici Hrvatskog sabora u ovom mandatu, nego i iz razloga što smo u nekoliko navrata tijekom rada ove Vlade i ovog Sabora podsjećali Vladu na obvezu i potrebu da se donose Zakon o obnovljivim izvorima energije kako bi se i u tom djelu uredio u RH energetski sektor. O tome smo govorili odmah na početku i prilikom donošenja državnog proračuna 2012.godine kada je već u tom prijedlogu proračuna bile predviđena Agencija za obnovljive izvore energije koja je trebala poslužiti za bržu realizaciju ovog zakona koji je onda trebao vrlo brzo biti usvojen a kao što vidimo ne da nije usvojen, nego mi o njemu tek danas raspravljamo. kada je već Vlada odlučila da krene u realizaciju ovog zakona pa i na posljednjoj sjednici kako sam rekao Hrvatskoga sabora onda držim da je bilo vremena da se pripremi kud i kamo bolji prijedlog zakona koji bi rješavao nekoliko bitnih stvari kojima bi se uredio energetski sektor posebno u djelu koji se odnosi na obnovljive izvore energije a o čemu ću u nastavku nešto više reći. dakle tim našim predlaganjima da Vlada krene u izradu ovoga zakona kako bi se uspostavio potpuni red na tržištu energije u prvom redu one energije koja dolazi iz obnovljivih izvora energije. Vlada se više brinula što nije bilo uopće u skladu sa europskom energetskom politikom više se gotovo u potpunosti posvetila realizaciji energetskog sektora koji je oslonjen na fosilna goriva. I to je vrlo brzo nakon toga uslijedio Zakon o rudarstvu, Zakon o ugljikovodicima, Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike i provedbi javnog natječaja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika. U tom trenutku Vlada je potpuno bila zaboravila na obnovljive izvore energije najavljujući kroz projekt istraživanja i eksploatacije ugljikovodika kako će Hrvatska u energetskom smislu doista postati i mala Norveška. Mi smo u klubu HDZ-a upozoravali u nekoliko navrata, a i sam Odbor za zaštitu okoliša je proveo dvije tematske rasprave u kojima smo pokazali na nezakonitost, netransparentnost postupka Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika u Jadranu. Upozoravali smo i Vladu kako će taj projekt upravo iz tih razloga što je nedosmislen u punom smislu, nedorečen, nezakonit, netransparentan kako će doživjeti doista debakl. To se doista i dogodilo jer od 29 istražnih polja koja su dana u tom natječaju, u tom natječaju za mogućnost istraživanja i eksploatacije do danas su ostala još 3 polja i to 2 ima 2 ima INA, 1 ima talijanka tvrtka ENI zajedno sa Medoilgasom. Vjerujem i uvjereni smo da se ta 3 polja neće do kraja potpisati iako je Vlada najavila potpisivanje ugovora početkom odnosno krajem ovog mjeseca, a rok prema tom istom natječaju bio je 2.travnja ove godine. Prema tome, premda je Vlada po strani ostavila jedan vrlo važan zakon za energetski sektor RH a odnosi se na obnovljive izvore energije apsolutno se posvetila realizaciji projekta istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u Jadranu, kako što smo svjedoci niti smo donijeli Zakon o obnovljivim izvorima energije a niti smo polučili ikakav uspjeh sa velikim pompozno najavljenim projektom istraživanje i eksploatacije ugljikovodika u Jadranu. Druga stvar zbog čega mi ne možemo podržati ovaj zakon radi se nedorečenom financijskom okviru za ovaj zakon. O čemu sa naime radi? Prije svega u samom zakonu piše da za njegovu provedbu neće trebati dosta novih sredstava u državnom proračunu. To u jednom djelu i jest točno je se zakon odnosi dakle na tržište u kojemu se prikupljaju sredstva neposredno građana kroz druge neporezna davanja u prvom redu naknada za obnovljive izvore energije. postoji Zakon o procjeni učinka pojedinog propisa u kojemu je trebalo jasno pa i nama saborskim zastupnicima i cijeloj hrvatskoj javnosti reći što ovaj zakon znači za hrvatske građane ukoliko bi bio realiziran u ovom nacrtu nacrtu odnosno prijedlogu kako mi danas o njemu u Hrvatskom saboru raspravljamo. Naime, prema nacionalnom akcijskom planu predviđeno je da bi se za realizaciju zakona odnosno ispunjavanje nacionalnog cilja koji je predviđen u ovom zakonu, a koji je oslonjen na Europski energetski paket odnosno iz direktivu iz 2009.godine potrebno je da se 20% energije koja dolazi iz obnovljivih izvora energije troši u neposrednoj potrošnji. Taj cilj je u ovom zakonu prenesen i on u doslovnom smislu i prema nacionalnom akcijskom planu podrazumijeva da bi se do 2020.godine da bi se taj nacionalni cilj ispunio trebalo postaviti dodatnih 400 megavata el.energije koji dolaze iz vjetroelektrana, 50-ak iz solara i 20-ak iz biomase što znači da bi za realizaciju tog cilja trebalo povećati naknadu za obnovljive izvore energije koji plaćaju građani po svakom kilovatu negdje oko 10 lipa, što bi ne prema izračunu nas u klubu HDZ-a nego prema izvješću HERA-e kojega je dala za jedno prosječno kućanstvo da bi se ovaj nacionalni cilj ispunio koji je dat i predviđen u ovom zakonu, povećala bi se cijena struje za prosječno domaćinstvo u RH sa 98 kuna koliko se sada troši za ovu naknadu negdje na 450 kuna. Prema tome, realizacija ovog zakona na način kako je predviđen, prema izvješću HERA-e kažem ne prema nama u klubu HDZ-a, znači značajno povećanje struje u RH negdje oko 10 lipa po utrošenom Dakle o tome držimo da je uz ovaj zakon, posebno u njegovom obrazloženju trebalo reći da će doista doći do značajnog povećanja el.energije kako bi se ovaj zakon mogao provesti kako bi se mogla osigurati dovoljna sredstva hrvatskom operateru tržišta el.energijom da može isplaćivati povlaštenim proizvođačima razliku između proizvodne i tržišne cijene za otkup energije koja će dolaziti iz obnovljivih izvora energije. Toga u ovom zakonu nema, vjerojatno iz razloga što se nalazimo u predizborno vrijeme, što bi objava tih podataka itekako ne bi bila dobro primljena kod građana RH pa Vlada u to u ovom zakonu nije ni napisala, vjerojatno je i sakrila od očiju hrvatske javnosti. To je s jedne strane. S druge strane, zašto ovaj financijski okvir nije dobro postavljen i što držimo da je teško sprovodljiv, to je uvođenje tržišne premije. Potpuno nam je jasno da uvođenje tržišne premije jest u skladu sa europskom direktivom koja nalaže drugačiji način poticanja i subvencioniranja obnovljivih izvora energije, ali nije nam jasno zašto u ovom zakonu o načinu izračuna tržišne premije nema niti jedne riječi, već se govori kako će se podzakonskim aktima u ne znam koliko čini mi se 6 mjeseci kako će ministar podzakonskim aktom riješiti način utvrđivanja tržišne cijene. Pa nam nije jasno kako i na koji način će se uopće moći ovaj zakon provoditi i kako ga možemo podržati kada ne znamo koji će biti kriteriji, koji će definirati tržišnu cijenu struje iz koje onda proizlazi tržišna premija koja će biti prosljeđivana svim investitorima, svim vlasnicima postrojenja obnovljivih obnovljivih izvora energije. Ako znamo da zakon stupa na snagu 1.siječnja iduće godine onda nije nam jasno i ne znamo na koji način će se moći sprovesti ovaj zakon kada nije definirano kako i na koji način će se utvrditi ta tržišna premija koja je namijenjena pojedinom proizvođaču el.energije koja dolazi iz obnovljivih izvora energije. Tako da taj vrlo važni financijski aspekt ovog zakona nije riješen, nije dorečen, sigurno niti proizvođači el.energije koji dolazi iz obnovljivih izvora energije ne mogu i nije im jasno kako i na koji način mogu onda ići u nove projekte da bi se ispunio ovaj nacionalni cilj o čemu sam malo prije govorio. Što se tiče uvođenja javnog natječaja za izgradnju postrojenja obnovljivih izvora energije na državnom zemljištu tu ideju mi podržavamo i držimo da je dobro da se na takav način omogući izgradnja novih kapaciteta za obnovljive izvore energije, ali ono što sam malo prije i u replici rekao pretpostavka tom i tom projektu svakako je izrada karta obnovljivih izvora energije jer bez te karte nije moguće niti jedan projekt, niti jedan natječaj realizirati na državnom zemljištu bez obzira koliko dobro namjere Vlade bile da se i na državnom zemljištu omogući izgradnja ovih kapaciteta. To dakle nije moguće realizirati bez te karte i pretpostavka to natječaju je izrada ove karte obnovljivih izvora energije. Nadalje, ono što je svakako važno spomenuti to je da uvođenje … grupe kao jednog od registara u u obnovljivih izvora energije dato je hrvatskom operateru tržištu energije, po nama je bilo logičnije da … grupu kao što je registar povlaštenih proizvođača vodi resorno resorno ministarstvo i da ministarstvo ima apsolutne podatke i kada je u pitanju instalirana postrojenja na obnovljivim izvorima energije s jedne strane i s druge strane kada je su pitanju kada je su pitanju svi oni povlašteni proizvođači koji bi onda bili vođeni u ovoj … grupi koja je prema ovom zakonu predviđena da je vodi hrvatski operater tržišta el.energije. I na kraju dakle klub Hrvatske demokratske zajednice ne može podržati prijedlog zakona u ovakvom tekstu iako držimo da je Hrvatskoj ovakav zakon potreban ali je trebao biti dorađen kudikamo bolji nego što ga je Vlada doradila. Ovako čini nam se da Vlada deklaratorno pokazuje želju i volju da uspostavi novi energetski sustav u Hrvatskoj, da ga osnaži sa novim postrojenjima koja dolaze, koja predstavljaju obnovljive izvore energije a da ovaj zakon ustvari služi kao smokvin list Vladi da prekrije nesposobnost koju je iskazala u realizaciji izgradnje energetskog sektora. Prisjetimo se da je na početku mandat vlada tvrdila i govorila o investicijskom tsunami prvenstveno u energetskom sektoru. Pa ćemo se prisjetiti da je najavljena bila izgradnja druge faze Plomina, izgradnja Omble, izgradnja Zagreba na Savi, izgradnja termoelektrane Osijek, izgradnja male hidroelektrane Senj, Kosinj, izgradnja, odnosno realizacija projekta istraživanja i eksploatacije ugljikovodika. Niti jedan od tih projekata koji su doslovno trebali osnažiti Hrvatsku kao energetsku državu, niti jedan od tih projekata doista nije realiziran. I sada nam je na kraju evo, Vlada se u zadnje, pri kraju svog mandata prisjetila da treba donijeti ovaj zakon kojega je ustvari trebala donijeti doista na početku mandata i osigurati sve pretpostavke da se u Republici Hrvatskoj izvrše i ispune ciljevi koje je Hrvatska prihvatila kao članica Europske unije a to je da do 2020. godine 20% energije u neposrednoj potrošnji bude ostvareno u obnovljivim izvorima energije. Hvala. **Zgrebec, Dragica Kolega Bačiću, rekli ste da vam nije jasno kako će se provoditi ovaj zakon, sa ovakvom Vladom, sa ovakvim promišljanjima nikako. Od početka mandata slušali smo i iščitavali stranice i stranice tekstova, novinskih članaka i Ombli i Plominu i ne znam čemu sve ne. Da bi zorno prikazao promišljanje na koji način se promišlja energetika na području naše države dati ću vam jedan primjer u kojem sam aktivno sudjelovao prilikom realizacije jednog ogromnog projekta. Imamo mjernu redukcijsku stanicu istok na području primorja, direktno povezan sa bušotinama u sjevernom Jadranu i imamo gotovu termoelektranu koja je jedan od najvećih zagađivača Kvarnerskog zaljeva na mazut. INA i MOL da bi plinoficirali, obnovili postrojenje rafinerije na Urinju kreće sa izgradnjom plinovoda do područja INA pored kojeg je termoelektrana. Ja sam tada, budući da smo pripremali projektnu dokumentaciju za trasu plinovoda od nekoliko kilometara spajanja INA-e predlagao čelnicima HEP-a da se priključe projektu INA-e i MOL-a i da ta termoelektrana se pređe na plin, iz hrvatskog podmorja, plinovod prolazi pored termoelektrane par kilometara udaljenosti i INA i MOL su napravili plinovod do termoelektrane. Znate šta su mi odgovorili? Da to nije u njihovim dugoročnim planovima. E pa sada se ja pitam što su dugoročni planovi ove Vlade ili kratkoročni za rješavanje ovog problema koji će nas čekati u budućnosti, rješavanje energetske neovisnosti države. A neki dan sam bio u Slavoniji, ako jedan mali grad sa minornim proračunom, Pleternica može izgraditi hidrocentralu na jednoj svojoj rječici i tako riješi pitanje javne rasvjete za svojih 37 naselja, postavljam si pitanje što je ova Vlada radila 4 godine. Radili smo studije za Omblu, pregovarali ne znam s čime i čekali ne znam kakve referendume u Istri, imamo plinovod svoga plina koji prolazi pored termoelektrane postojeće i nismo je sposobni prenamijeniti na plin. O čemu govorimo? Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Klarić ja sam u figurativnom smislu rekao da nam nije jasno. Nama je u klubu Hrvatske demokratske zajednice jasno da se zakon u ovakvom, kako je koncipiran, da on ne može udovoljiti cilju koji je njime postavljen a to je da Hrvatska do 2020. godine uspostavi novih 500 megavat električne energije koja dolazi iz obnovljivih izvora energije. Odnosno da je Vlada namjerno prešutjela da bi se taj cilj mogao izvršiti, dohvatiti, dosegnuti, da Vlada mora osigurati sredstva hrvatskom operateru tržišta energijom, da to može platiti. A temeljni prihod HROTE-a jest naknada za obnovljive izvore energije. U ovom trenutku naknada koju ima HROTE-g ne može ispoštivati ispoštivati ni ono što je već HERA već ranije dala kao dozvole povlaštenim proizvođačima iz obnovljivih izvora energije. Prema tome da bi se to moglo realizirati Vlada mora povećati cijenu električne energije za najmanje 10 lipa po kilovatu, da može osigurati izgradnju ovih novih postrojenja kako bismo dohvatili taj nacionalni cilj. I to je ono što u ovom zakonu ne piše i s čime se mi ne slažemo. I zbog toga mi u ovakvom prijedlogu zakon ne možemo podržati. Dakle Vlada je tu trebala biti jasna, do kraja transparentna i reći, da bismo taj cilj dohvatili mi moramo osigurati sredstva u iznosu

bitan, važan segment, zato postoji Zakon o utvrđivanju učinka propisa koji nije izrađen i to je temeljni razlog zašto ovaj zakon ne možemo u ovakvom tekstu prihvatiti. **Zgrebec, Dragica (SDP)** U ime Kluba zastupnika HDSSB-a, kolega Boro Grubišić. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, gospodine zamjeniče ministra. Ja ću nastaviti sa onim pitanjem ali nadam se da ću dočekati vaš odgovor. Naime, zašto je, pitanje glasi, vrlo jasno i konkretno, zašto je došlo do zastoja u izgradnji termoelektrane toplane na plin u Slavonskom Brodu čiji je investitor gospodin Čermak, sada ću biti potpuno jasan i čija visina investicije iznosi oko 500 milijuna eura i koja bi osigurala oko 1200 radnih mjesta u Slavonskom Brodu? Mene to zanima, meni nitko nema dati odgovora, a po govorkanjima, da ne bi bilo daljih govora i pogovora, najbolje da pitam vas kao zamjenika ministra ili pak ministra ili ću pak pitat premijera Zorana Milanovića zašto se ne može krenuti sa izgradnjom te termoelektrane. To je jedno. Iako je gospođa Holy rekla da su termoelektrane na plin kompatibilne jer ipak od svih onih energenata fosilnih plin je ipak najmanje ekološki štetan i najprihvatljiviji u odnosu na ostale energente kao što su ugljen ugljen koji je najgori, a potom i mazut o kojemu govori kolega Klarić ovdje u Hrvatskom saboru, a plinovod prolazi par sto metara od same termoelektrane koja se ne može dakle prebaciti sa mazuta da kažem tako na kao plinsko postrojenje. Drugo, u ocjeni i izvorima potrebnih sredstava za provođenje ovog zakona piše doslovno, za provedbu ovog zakona bit će potrebno osigurati posebna sredstva u državnom proračunu. Koliko sredstava u državnom proračunu i otkuda to sredstva? To je ono što je kolega Bačić, nisam mu replicirao, ali pita hoće li to dovesti do poskupljenja, dakle opterećenja naših građana i ostalih subjekata gospodarskih u svezi poskupljenja električne energije za 10 lipa kao što se predviđa po Onda nam ona mjera koju smo maloprije govorili o 200 kuna za socijalne naše, dakle socijalu, socijalne slučajeve zapravo je time poništena ako je tome tako. Pa tražimo i tu odgovor. Čini se da je ovaj zakon potpuno nedorečen, a još se više čini da je on alibi i pred izbore našem stanovništvu da smo donijeli takav zakon, a nadalje i alibi je pred Europskom unijom koja je svojim direktivama iz 2001., 2003., 2009. dakle odredila onih 20-20-20 u korištenju obnovljivih izvora energije, smanjenju stakleničkih plinova i čistom zraku na području Europske unije. Iako u Slavonskom Brodu imamo rafineriju, u Bosanskom Brodu pa o tome možemo možda samo sanjati. Ono što me ponukalo da se javim za raspravu je prijedlog koji je poslao jedan građanin. Ja bih rekao čovjek je osmislio i poslao prijedlog Fondu za ekologiju i energetsku učinkovitost na ruke Nikole Blažeković u fondu i još k tome gospođi Vesni Bukarici. Tako je on meni rekao, imam mail ovdje dakle u kojem piše naravno poštovani itd., u kojem kojem piše da predlaže Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da uz obvezne pripremne radnje raspiše javni natječaj za nabavu solarnih sustava za pripremu sanitarne tople vode, a za račun i potrebe građana Republike Hrvatske. Nakon odabira najkompletnijeg i najpovoljnijeg najpovoljnijeg ponuditelja solarnih sustava građani Hrvatske preuzimaju po principu vauchera solarne sustave sukladno potrebama vlastitog obiteljskog domaćinstva. Prilikom preuzimanja sustava svaki građanin preuzima mini kreditnu obvezu otplate cijene takvog kompleta. Kreditne aranžmane trebala bi osigurati Republika Hrvatska odnosno Fond uz vrlo povoljne kamate putem HBOR-a ili Hrvatske poštanske banke. Posebnom odlukom bi se Republika Hrvatska mogla čak odreći i PDV-a u korist montaže solarnih kompleta po ovlaštenim montažerima. Najveći dio područja Republike Hrvatske ima takve klimatske uvjete za razliku npr. od Njemačke koja ima ogroman broj solarnih foto stanica, dakle ima klimatske uvjete da bi na predloženi način svaki građanin korisnik solarnog kompleta mogao osigurati potrebe svoga domaćinstva za toplom sanitarnom vodom u vrlo visokom stupnju. Npr. u Slavoniji sasvim sigurno da se može pokriti sa 65% potreba za toplom vodom solarnim sustavima, a u Dalmaciji još i više ili gotovo cjelokupni, u u 100%-tnom iznosu. Prema sadašnjim ponudama trgovačkih kuća navedeni kompleti su preskupi, oko 15000 kuna na više tako da je to građanima preskupo. Objedinjenom nabavom cijena kompleta bi se bitno smanjila, a predloženim kreditnim modelom građani bez prevelikih zaduženja mogli otplaćivati postavljene sustave. Mjesečna rata takvog kredita u zavisnosti od roka otplate ne bi prelazila trošak za zagrijavanje tople vode klasičnim načinom. postoje rješenja, pogotovo ako se uzme u obzir da građani mogu potaknuti da napajanje perilica rublja i posuđa bude toplom vodom iz solarnih Pripremne radnje bi trebale biti određivanje nekoliko tipova solarnih sustava, orijentacija krovišta i broj članova domaćinstva. Distribuciju sustava sa potpisivanjem kreditnih aranžmana mogli bi raditi županijski uredi Fonda za ekologiju i energetsku učinkovitost. Dakle u županiji, u uredu se to može napraviti. Ovo je po prilici točan okvir koji kako bi građani Hrvatske mogli opskrbiti svoje kuće solarnim kompletima, a uz minimalne zanemarive troškove Republike Hrvatske. Navedeni model u pripremi i izvedbi se može prilagoditi i promijeniti prema ukazanim potrebama, a sve to može osigurati Fond za energetsku učinkovitost. jedan prijedlog koji je upućen fondu od građanina Republike Hrvatske iz Slavonskog Broda, Tomislav Pupić, da kažem imenom i prezimenom. Ako je gospodin Nikola Blažeković odgovorio, pošto nije bilo odgovora onda je novinar pitao, pošto je građanin upoznao novinara sa svojim dopisom pa je on rekao ovako, taj gospodin iz fonda, da fond ne može provoditi nabavu za veliku količinu nekih uređaja i potom ih, pa nitko nije ni tražio da fond prodaje uređaje, to sam građanin odabire sa onima koji proizvode, Neovisno o tome pojedini solarni sustav specifičan je za svaki pojedini tako da u tom dijelu prijedloga smatramo da bi u provedbi bilo vrlo teško odrediti jedinstvenu specifikaciju … iako to nitko nije tražio. Dakle jednostavno neozbiljno razmatranje prijedloga građana koji bi, dobronamjerno predlažu čak i Vladi, bez obzira što nisu možda politički kompatibilni kako kaže kolegica kolegica Holy, ali predlaže jedan prijedlog kojim bi se potpuno moglo razriješiti ova situacija uz minimalne troškove države i onda ovdje što piše u ocjeni izvori potrebnih sredstava bit će potrebno osigurana, može se napisati minimalna jer bi građani platili to. Što se tiče samih škola i državnih institucija, bolnica itd. pa sve je to građeno kako reče gospodin Linić u onom bivšem sustavu i uglavnom su to ravni krovovi vrlo pogodni i vrlo podobni za instalaciju, dakle solarnih sustava. Ovo što je rečeno da je Hrvatska prihvatila neku obvezu da do 2020. godine izgradi 500 megavata, u energetske objekte iz obnovljivih izvora bit će zapravo putem ovoga zakona vrlo teško ostvarivo jer je on općenit, nedorečen i ono što su već kolege primijetili u svojim raspravama zapravo nema nema onih parametara kojim bi se ljudi zapravo vodili kako bi krenuli u izgradnju ovih. Još čak štoviše toliko je inzistiranja na ovim termo elektranama na ugljen da je to prosto nevjerojatno. I kako reče kolegica ovdje pomalo to je zapravo više nego uvjerljivo i cijelom narodu i građanima je jasno da je to pogodovanje. Potpuno jasno, jer toliko tvrdoglavo i uporno u turističkom kraju graditi termoelektrane. To je isto kao i iskorištavanje nafte na Jadranu, dakle eksploatacija ne istraživanje, nego eksploatacija nafte na Jadranu jednako zagađenje daju ako ne i veće termoelektrane na ugljen u Plominu i u Pločama. Ali eto takav je plan Vlade i mi ne možemo ništa. Imaju saborsku većinu pa ništa. Kada usporedimo druge europske zemlje sa Hrvatskom i sam sam bio a i oni koji su bili u Europskom parlamentu pa su putovali na liniji Strasbourg – Frankfurt autobusom do zrakoplovne luke, onda su mogli vidjeti negdje u Njemačkoj blizu Frankfurta pored robne kuće nekakve da li je Lidl ili ne znam ni ja šta ogromno polje foto naponskih stanica koje je instalirano ne znam od koga. Je li to država ili sama sama ta firma koja ima robnu kuću ne znam i što se snabdijeva s tim. To su nepregledna polja foto naponskih stanica u Njemačkoj, negdje u srednjoj gdje broj sunčanih dana, broj sunčanih sati je znatno manji negoli u bilo kojem kraju Hrvatske pa i u najsjevernijem Ali Njemačka od toga ne bježi. I ne samo to, Njemačka je i gospođa Merkel koliko ja znam, pa mi nije jasno, mi koji se stalno uzdamo, ufamo i da ne kažem imitiramo te zemlje zapadne, a gospođa Merkel je rekla da će ukinuti sve i ukidaju se termo elektrane na ugljen od kud mi izmislili smo novu tehnologiju i toliko inzistiramo na termo elektranama na ugljen i to na Jadranskom moru u Pločama i u Plominu. To mi nikako neće biti jasno, kažem tako da je i građanima potpuno jasno da se radi o visokom stupnju sumnje na pogodovanje, jedino to može biti razlog, drugo ja ne vidim razloga. o planovima, o ostalim hidro elektranama koje su ovdje spominjane zapravo evo u ove četiri godine nema ništa. Sad se okrećemo barem tako čini ovim zakonom prema obnovljivim izvorima energije, ali nedovoljno je konkretnijih zakonskih odredbi kojima bi se to reguliralo, a i nedovoljno je podataka o utrošku sredstava o tome koliko i od kuda pribaviti sredstva. ima jedna, ja vam to mogu i dati gospodine zamjeniče ministra način na koji bi se to mogli riješiti. Klub HDSSB-a će biti, naravno da i za što veći broj obnovljivih izvora energije, za visoko učinkovite kogeneracijske pogone za termoelektrane, toplane. Pa imamo mi u Slavoniji velike mogućnosti upravo u vezi toga, u vezi iskorištavanja biomase. To je upravo kao naručeno za Slavoniju. Na žalost i to je bilo predviđeno u Slavonskom Brodu. Čini mi se da je otišlo u Novigrad Podravski takva jedna termo elektrana, toplana i to se gradi privatnim novcem, privatnim sredstvima. Dokle je odmakla ta termo elektrana, toplana ne znam u Novigradu Podravskom pošto nisam s tog područja. U svakom slučaju da bi izgradnja obnovljivih izvora energije potaknula gospodarstvo, potaknula bi da kažem onu malu industriju, zatim elektro industriju, građevinsku industriju i sasvim bi sigurno mogli očekivati a ne mogu reći koliki kao što piše ovdje u ovome prijedlogu zakona potrebna neka sredstva, tako bi i sasvim sigurno jedan dobar broj ljudi se zaposlio i u izgradnji, a kasnije i u održavanju ovakvih pogona. S obzirom na nedorečenost ovoga zakona klub HDSSB-a će biti suzdržan i očekujem odgovore na postavljena pitanja. Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolega Ivo Jelušić. Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovani zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Ovo je zakon o kojem sam očekivao da neće biti velikih disonantnih tonova, a i nema baš previše jer je on osim što nosi oznaku "E" i što je on usklađenje sa europskim propisima on je zaista i po svojim standardima, po sadržaju ne samo po formi zaista europski zakon i dakle sva dobra, dobra, pozitivna iskustva i pravnu stečevinu koja postoji na neki način prenešeno u ovaj zakon i zato je on dobar. No, ono što je bitnije a to je da ovaj zakon regulira konačno ono što što moramo s jedne strane, ali i s druge strane što je potrebno ne samo zbog EU i zbog zakona nego zato što je to naprosto standard koji želimo i koji moramo uspostaviti. silna je povika, opravdana pogotovo zadnjih desetljeća, zadnjih godina na energiju koja je fosilnog porijekla. Ona je prije svega ograničenog kapaciteta, roka trajanja itd., ali s druge strane s ekoloških aspekata sigurno da ta energija nije najprihvatljivija. I treba na svaki način poticati proizvodnju drugih oblika energije, dakle onih koji nisu fosilnog porijekla, oni koji su iz obnovljivih izvora. I zato je ovaj zakon dobar jer on zaista stvara jednu dobru pravnu osnovu, pravni temelj da se konačno krene ozbiljnije u tom pravcu. Nismo u tom pravcu napravili puno, moglo se u zadnjim godinama napraviti i više, ali ovaj zakon konačno daje pretpostavku da se to i napravi. Zašto je on bitan? Pa zato što svima nama je kao potrošačima bez obzira je li riječ o građanima, o privredi u interesu da imaš energiju prije svega koja je jeftinija. I pošto je sada

kupio, proizveo ili od koga je neki drugi dobavljač i kupio. Njima je u interesu također da dobiju što jeftiniju energiju, da oni nabave ili proizvedu što jeftiniju. I njima nije bitno iz kojih je to izvora. Ali je zato nama kao zajednici, kao društvu, svima u interesu da ovih obnovljivih izvora bude što više i zato ih treba poticati jer tržišno nisu ravnopravni. dok god proizvodnja iz obnovljivih izvora energije ne bude na tržišnoj osnovi takvoj da može biti konkurentna ili konkurentnija cijenom proizvodnje od fosilnih izvora dotle će trebati državne državne potpore, poticaji, skrb. I ovaj zakon to upravo u tom smislu daje rješenje. Ovaj zakon je dakle dobar i zbog toga što na jednom mjestu konačno objedinjuje sve propise koji su vezani za obnovljive izvore energije. da se sistematizira, da se pojednostavi, da se na jednom mjestu sve to nađe, što je dobro. S druge strane što je dobro što uvodi registar obnovljivih izvora energije, jedinstveni registar što dosada nije bilo. I on je ja bih rekao pretpostavka za stvaranje i ove karte obnovljivih izvora energije o kojima smo govorili. Dakle, prvo moramo ili paralelno ih razvijati. Ja se slažem da bi dobro bilo da imamo i njih ali nje nema, ali je treba početi raditi. I neće to biti jednostavno i lako napraviti jer oko toga će biti silnih prijepora. Jer i kada je obnovljiv izvor energije i kada je on ekološki čist pitanje je da li je on prihvatljiv iz nekih drugih razloga. Da li on narušava vizuru mjesta, da li bi svatko od nas htio iznad svoje kuće da ima vjetroelektranu? Ekološki nije štetna ali pitanje je da li želimo da nam strši iznad glave. Prema tome, neće to biti lako napraviti. Dakle, prije svega treba vidjeti gdje postoje prirodne pretpostavke za to, a onda treba naravno i lokalna zajednica u tome sudjelovati i dati svoju suglasnost jer nije to samo ekološko pitanje to je pitanje dakle i vizure mjesta određenog itd. Ja osobno mislim da ovu odredbu 20% energije koju je potrebno proizvesti ili imati iz obnovljivih izvora Hrvatska može, ja se nadam u relativno kratkom roku i u ovom zadanom roku, regulirati. Prije svega Hrvatska ima dobre hidro potencijale koji mogu se iskoristiti, ima dosta sunca a i vjetra. Prema tome i sunca i vjetra i vode imamo koji nam omogućavaju, dakle imamo prirodne pretpostavke za to, imamo sada i pravne pretpostavke za to i ja mislim da će to biti vrlo lako ta kvota ispunjena u zadanom roku. Ono što se ovdje govori često samo, barem evo danas u raspravi se puno govori samo o obnovljivim izvorima energije, uglavnom o tome, malo se govori o kogeneraciji iako zakon se odnosi ne samo na obnovljive izvore energije nego i na visoku učinkovitu kogeneraciju. Mislim da i oko toga treba reći koju riječ jer to je ono o čemu se dosada kod nas vrlo malo rijetko vodilo računa. Dakle, imali smo ogromne primjere, slučajeve rasipanja energije, prije svega toplinske koja se mogla iskoristiti dakle toplinska energija a ne da ide u prirodu, ne da ide u zrak itd. I mislim da je dobro da je i to regulirano, da se i to potiče. Jer dosada smo imali vrlo malo kogeneracije, nešto u industriji. evo zadnjih godina krenulo je nešto u poljoprivredi ali mislim da je to nedovoljno i mislim da i to treba poticati, ne samo obnovljive izvore nego i kogeneraciju pa i trigeneraciju tamo gdje je to moguće i gdje je potrebno upotrebljavati tu energiju i za hlađenje u ljetno doba. Mislim da je to dobro da je to i ovim zakonom osigurano, odnosno da je to riješeno. Jer što je cilj? Dakle, cilj je prije svega nama, kad govorimo o energetskoj učinkovitosti, o tome se puno govori, dakle cilj je manje energije trošiti da pritom nije nauštrb dakle standarda, kvalitete života, proizvodnje itd. Manje energije se može trošiti tako što ćeš smanjiti industrijsku proizvodnju koja potrebuje energiju ili tako što ćeš smanjiti standard građana. Dakle, ne smanjujući standard građana, ne smanjujući industrijsku proizvodnju, smanjujući dakle ono što ti je nužno dakle kao nusproizvod kad ulažeš energiju ali da energije manje trošiš. Dakle, da bude racionalnija potrošnja, da bude učinkovitija, a već kad je moraš potrošiti ima naprosto standard koji moraš potrošiti da to bude u što većem dijelu ne iz fosilnih izvora nego iz obnovljivih izvora. I mislim da ovaj zakon daje zaista dobru osnovu da se u to krene. Zakon rješava i novi sustav poticaja, na jedan drugačiji ili bolji način, transparentniji ja bih rekao, objektivniji. I svak onaj dakle tko proizvodi iz obnovljivih izvora energije i kome je potreban određeni poticaj ili podrška države da bi bio na tržištu ravnopravan će to moći dobiti ali na jedan objektivan i transparentan način, na način da će se dakle utvrditi referentna nekakva vrijednost proizvođačka tog tipa energije bilo da je riječ o solarnoj ili hidro ili vjetroelektrani a onda će se, i utvrdit će dakle tržišna cijena u hrvatskim uvjetima a onda će se razlika dakle utvrdi, kako da kažem jedinstveno za sve proizvođače a ne za toga, a ne na način ako je netko neracionalniji u proizvodnji da uvažimo njegovu cijenu proizvodnje nego naprosto nekakvim objektivnim kriterijima. I to je dobro em će biti transparentno, em će biti za sve isto i unijet će na neki način i konkurenciju među proizvođačima koji će funkcionirati u istim uvjetima. Ono što je dobro da ovaj zakon rješava dakle i uređenje izgradnje tih objekata objekata kada je riječ o državnom zemljištu čega će biti puno kada je riječ o hidro potencijalu, naprosto nemate niti jedne moguće potencijalne ili postojeće hidro centrale, hidroelektrane bez obzira kolikog kapaciteta, da se ne radi u potpunosti ili u djelomičnom zemljištu u državnom vlasništvo. Naprosto svi vodotokovi su državni prema tome to je naprosto nemoguće. Slažem se dakle sa primjedbom da bi karta obnovljivih izvora energije bila dobra da je imamo, međutim ono što je potrebno potrebno je nju započeti raditi i to neće biti jednostavna posao i neće biti jednokratan posao, to će biti proces koji će imati svoju dinamiku ali što se prije počne to ćemo prije i završiti. Jer ja kažem, jer kažem oko toga će sigurno biti silnih i rasprava jer bez obzira što je netko nešto ekološki prihvatljivo i čisto često puta iz nekih drugih razloga možda neće biti prihvatljivo. Tako da oko toga neće baš biti ni lako provesti raspravu. U svakom slučaju dakle zakon stvara dobru pretpostavku za ono što, em što moram, em što želimo napraviti a to je da forsiramo proizvodnju iz obnovljivih izvora energije. Ovo je dobra pretpostavaka i mislim da u narednih 4, 5 godina da će ovaj zakon dati svoje rezultate prije svega kroz to da ćemo sigurno za par postotaka uvećati proizvodnju energije iz obnovljivih izvora a to što nam je i cilj. Hvala lijepa. Zahvaljujem poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege zastupnice i zastupnici, uvaženi zamjeniče ministra dakle kao što i sam ovaj prijedlog naglašava u početku osnovni cilj donošenja ovog zakona je usklađivanje s pravnom stečevinom EU sa glavnim zapravo ciljem i hrvatskim i europskim a i svjetskim smanjivanje stakleničkih plinova, s time u vezi do 2020.morat ćemo ostvariti onih 20% energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji. Međutim, suočavamo se i s drugim problemima koji su ne samo energetski nego i politički i geostrateški sigurnost opskrbe energijom npr. kao i jedna od ključnih problema. I ovim zakonom, odnosno njegovom primjenom uvjereni smo u HNS-u postići će se pozitivni pomaci barem u te dvije važne sfera ako ne i u mnogima drugima. Uz to još i poticanje tehnološkog razvoja i inovacija, povećanje mogućnosti zapošljavanja i regionalni razvoj itd. itd. S time da postoji i opća potreba uređivanja sustava obnovljivih izvora energije u smislu zakonodavstva. Nabrojano je već u detalje šta se sve ovim zakonom uređuje, ja neću to ponavljati, to je dugačak i temelji popis. Ono što bi samo izdvojio je veća preglednost svima onima koji ulaze u projekte iz obnovljivih izvora kao i cjelokupnoj javnosti koja se u tom u tom može interesirati iz ovih ili onih razloga. I ono što želim posebno reći da je ovaj zakon jedan mali dodatak, važan ali mali dodatak ukupnoj energetskoj politici Ministarstva gospodarstva i ove Vlade. Ova Vlada i Ministarstvo gospodarstva koje je za to izravno nadležno su u protekle 4 godine postigli to da je Hrvatska od jedne energetske crne rupe postala da tako kažem jedna sjajna zvijezda na energetskoj karti EU i to je isto nešto na što se možemo ponositi i s čime se u ova predizborna vremena koja nam se stalno predbacuju možemo i hvaliti. Poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i povećanje udjela energije proizvedene iz obnovljivih izvora su ciljevi koje naravno i ne treba posebno obrazlagati, ali konkretnije od toga ovim zakonom se ostvaruje, odnosno ako se primjeni naravno uspješno ostvarit će se i šire korištenje vlastitih resursa, smanjenje ovisnosti o uvozu energenata, učinkovito korištenje energije, otvaranje novih radnih mjesta kako u energetici tako i u drugim djelatnostima, razvoj i inovacije i diversifikacija proizvodnje energije s povećanjem sigurnosti opskrbe. Rekao sam već dakle 20% do 2020.godine s time da se u taj postotak uračunava i energija proizvedena u postrojenjima koje nisu priključena ne elektroenergetsku mrežu a koriste obnovljive izvore. Ovaj zakon predviđa i da će ukupno ostvareno i neposredno potrošnji energije ministarstvo podatke objavljivati na svojim U vezi s time se donosi nacionalni akcijski plan kojim se određuje cilj za udio energije iz obnovljivih izvora s prikazom i ocjenom stanja na tržištu, usporednim analizama, dugoročnim i sektorskim ciljevima, godišnjem predviđanju, mjerama za ostvarenje ciljeva itd. Ono što je također zanimljivo da RH može s drugim državama članicama EU sklopiti sporazum o statističkom prijenosu određene količine energije iz obnovljivih izvora iz jedne države članice u drugu. Dakle prenesena količina energije se ili odbija ili dodaje određenoj državi članici i uzima se u obzir pri ocjenjivanju ispunjava li država koja prenosi ili kojoj se prenosi zahtjeve utvrđene nacionalnim ciljem i nacionalnim akcijskim planom. RH po ovom po ovom prijedlogu zakona odnosno po ovim direktivama može surađivati i s državama članicama na zajedničkim projektima proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i isto tako bilo sami, bilo zajedno s drugim državama članicama možemo surađivati i s trećim državama. I što je isto zanimljivo pod određenim uvjetima možemo tražiti od Europske komisije da se za potrebe izračuna udjela energije iz obnovljivih izvora uzme i energija proizvedena i potrošena u trećoj zemlji pod određenim uvjetima koji su zakonom navedeni. I ovi statistički prijenosi i suradnja s državama članicama odnosno s trećim državama uređuju se kroz međunarodne ugovore. Na nekretninama u vlasništvu RH može se osnovati pravo građenja i služnosti u svrhu izgradnje proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore. Zainteresirani za to iskazuju svoj interes ministarstvu, ministarstvo onda provodi javni natječaj što je dužno što je dužno napraviti dva puta godišnje osim ako nema nikakvog iskazanog interesa. Naravno, nadležno ministarstvo vodi i registar proizvodnih postrojenja, kogeneracijskih postrojenja i povlaštenih proizvođača i važna stvar je i taj status povlaštenog proizvođača el.energije i njima su operateri dužni osigurati prioritetnu isporuku el.energije u mrežu i taj status povlaštenog proizvođača je i uvjet za ostvarivanje prava na poticaje s naglaskom na to da korištenje toplinske energije proizvedene u postrojenju mora biti prihvatljivo za okoliš i održivo te iskorišteno u gospodarske svrhe. Dva su načina poticaja u tom programu državnih potpora. Jedno je poticanje državnom premijom u kojem operater isplaćuje povlaštenom proizvođaču određeni novčani iznos za neto isporučenu el.energiju. Tom premijom se potiče prvenstveno izgradnja novih postrojenja s tim da treba naglasiti da u tu kategoriju novim postrojenjem može se smatrati i rekonstrukcija postojećeg postrojenja sukladno uvjetima koje su precizno navedeni u članku 30.zakona i pravo na premiju imat će najpovoljniji ponuđači na javnom natječaju koji će se organizirati najmanje jednom godišnje. Drugi način poticanja je zajamčena otkupna cijena. Radi se o ugovori kojim se jamči otkupna cijena struje, također se to pravo ostvaruje kroz javni natječaj. Ono što želim na kraju naglasiti je da su opskrbljivači el.energijom dužni preuzimati viškove od povlaštenih proizvođača koji imaju pravo na trajno priključenje na elektroenergetsku mrežu plus još neki u zakonu navedeni uvjeti. Da završim, radi se o po našem mišljenju o suprotnom mišljenju kolega iz opozicije o vrlo konkretnom, dobro sročenom i modernom zakonu i HNS će na rado podržati. Hvala.